кворум. Откривам заседанието. Преди да преминем към първа точка за днес,

ред; на допълнителни комисии: Комисия по правни въпроси и Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисия по труда, социалната и демографската политика.

корабите на Втора постоянна противоминна група на НАТО да влязат в териториалното море и вътрешните води на Република България един ден по-рано от съобщеното на вчерашното пленарно заседание на – 21 февруари 2019 г. Периодът за престой на групата на територията на страната е от 21 до 28 февруари 2019 г. включително. Уведомлението е постъпило на 20 февруари 2019 г. с входящ № 903-09-3 и е представено на Комисията по отбрана. Декларация от името на група. Заповядайте, господин Мехмед. ЕРОЛ Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Точно преди 20 години Генералната конференция на ЮНЕСКО определя 21 февруари за Международен ден на майчиния език. Днес ние ще го отбележим заедно с много държави по света и заедно с всички малцинства и общности, говорещи на своя роден език. Казват, че живите езици в света са между шест и седем хиляди.

и неизмеримо материално наследство на човечеството. Като български граждани, ние вече сме част от 500 милионния който с ценностите на новото време има амбицията да осигури съвместното съществуване на езиците на всички националности. При това положение на пръв поглед е немислимо и абсурдно да се забрани употребата на език в рамките на цивилизована Европа. Още повече, че от 1992 г. е в действие Европейската харта за регионалните и малцинствените езици, която всъщност представлява общ договор за тяхното насърчаване и защита. Уважаеми колеги, България има парадокси, има абсурди. Има и целенасочена дискриминация. Ние миналата седмица си гласувахме Изборен кодекс, според който употребата на майчин език е забранена по време на предизборна кампания, дори и с превод. Наложена е едноезична догма. Препоръките на Венецианската комисия вече не се и четат. Те просто са неглижирани. Езикът е средство за комуникация, но българският парламент, всички партии и лично премиерът го превърнаха в инструмент за дискриминация. Преди три дни министър-председателят на страната и председател на ГЕРБ и тази сутрин Цветан Цветанов абсурдно се оплакват на журналисти, че се пишело за коалиция с ДПС. За преференции се пишело, а хората не виждали, че уседналостта била останала, че майчиният език, като предложение, е бил отхвърлен. Тоест в превод на майчин български език те се хвалят, че е наложена дискриминация на милион и половина български граждани, техни сънародници и май чакат аплодисменти за това от българското общество. Това е разпад на ценностите. Още един пример ще Ви дам и той е твърде актуален. Премиерът Борисов миналата седмица беше в Сърбия и Западните покрайнини и се радваше на толерантността на сърбите, които възстановиха с официална табела на сградата на общината, написана на български език, старото име на Димитровград – Цариброд. При нас имената на хиляди местности, села и градове са сменени още през 1934 г. след военния преврат, но се сменят и сега. След 600 години турските имена на местности в Стара Загора не са били благозвучни. Уважаеми дами и господа, езикът е фундаментално човешко право и основополагащ фактор за демокрацията. В общата ни родина това е и конституционно право. Но то е суспендирано и по този начин българската демокрация е дискредитирана. А конституционните съдии, избрани от нас, но след това извисени в своите тоги, странно мълчат по този въпрос. Странно мълчи и президентът на Републиката, който уж обединява всички ни. Още по-странна е амбицията на омбудсмана да обжалва пред Конституционния съд промените в Изборния кодекс, касаещи преференцията, но не и за отнетото избирателно право и забраната за общуване на майчин език. Българските граждани, независимо какъв етнически произход имат, каква вяра изповядват, къде живеят и какъв е майчиният им език, имат право да избират и да бъдат избирани. Равните възможности на всички политически партии да стигнат до своите избиратели с политическите си послания са дълбоко компрометирани. Защото възрастните хора, представители на малцинствените общности, не знаят и не разбират български. В този смисъл е съмнителна тази демокрация, в която едно националистическо мнозинство налага своите дискриминиращи правила на малцинството, в противоречие с общочовешките ценности, в противоречие с достигнатото ниво на цивилизация през XXI век. Колеги, въобще възможно ли е да се наложи едноезичие и всички други езици да бъдат забранени в дадена територия в днешния мобилен и глобален свят? Демократично ли е употребата на език да се санкционира? Нормално ли е да глобиш човек, който общува с друг човек и те прекрасно се разбират? Коя друга недеспотична държава в съвременния свят забранява на хората да говорят на родния си език? Уважаеми дами и господа, да пазиш родния си език е родолюбие. Това е език свещен на моите деди. Той ни приобщава към общността, към нацията, към хилядолетната ни история и култура. Ние не приемаме шовинизма. И няма начин турците, арменците, евреите и ромите да бъдат откъснати от техните корени. Но опити е имало. Има и сега. последните години ромският език въобще не се изучава и при този етнос функционалната неграмотност е фрапираща и отчайваща. Ярко се очертава тенденцията в някои райони на страната въобще да не се изучава и майчин турски език или драстично да се намаляват часовете в училищата. четири часа те вече са само с по един час седмично и се изучават факултативно, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование като свободно избираем предмет. Не е приемливо в училищата да има пречки и ограничения, вечни проблеми с финансите, с учителите и тяхната квалификация. Приемаме образованието за приоритет. А извън всякакви държавнически и образователни стандарти от 27 години в България не се издават учебници по майчин турски език! Нормално ли е всички експерти по майчин език да са освободени от работа? А сега от тези, които съвместяват с чуждоезиковото обучение, нито един експерт от от което и да е РУО в страната да не знае майчин език? По какъв критерий са назначени тези експерти и каква методическа помощ оказват те, когато не знаят езика? Що за политизирано образование е това? Нима можем да назначим за експерти хора, които не знаят български език? Ако направим паралел с другите европейски държави, какви резултати ще се оформят? Дали е същото отношението към изучаването на майчиния български език в държави, където има български малцинства

но всички ние виждаме, че в това отношение нетолерантна България от 30 години не се е развила и сантиметър. Именно заради това ние чувстваме и приемаме днешния Международен ден на майчиния език като много смислен и хубав празник, в който си казваме и някои горчиви истини.

моля да ме освободите от поста председател на Комисията за финансов надзор, считано от 1 март 2019 г., с уважение: Карина Караиванова“.

Госпожо Председател, госпожа Карина Караиванова е тук, в кулоарите – ако Народното събрание има въпроси към нея, може би трябва да я допуснем в залата.

гласуване за допуск. Гласували 123 народни представители: за 98, против 12, въздържали се 13. Предложението е прието. Моля, поканете госпожа Караиванова в залата. Ще представя на Вашето внимание служебен: „Проект! РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор Народното събрание

Прекратява предсрочно мандата на Карина Димитрова Караиванова-Ганозова като председател на Комисията за финансов надзор, считано от 1 март 2019 г.“ Колеги, откривам разискванията. Има ли изказвания?

Благодаря Ви.

на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси,

Приемането на процедурни правила е необходимо във връзка с избирането на нов председател на Комисията за финансов надзор. На 19 февруари 2019 г. в деловодството на Народното събрание е постъпило писмо от госпожа Карина Караиванова, с което иска да бъде освободена от поста председател на Комисията за финансов надзор, считано от 1 март поради определянето й с Решение № 886 от 6 декември 2018 г. на Министерския съвет за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, Народното събрание следва да избере председател на Комисията за финансов надзор. След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание Предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор и представяне на документите им. 1. Предложение за кандидат за председател на Комисията за финансов надзор се прави от народен представител или от парламентарна група. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложението за кандидат за председател на Комисията за финансов надзор се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи: а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 към решението; декларация по чл. 4, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор – Приложение № 2 към решението; в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 3 към решението; г) подробна автобиография; д) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна

документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава добра репутация, знания, умения и професионален опит и отговаря на изискването за трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години; трудовият и/или служебният стаж по специалността трябва да е придобит съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2

Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 12 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 4. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, Комисия по

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на кандидатите 1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят по азбучен ред на собствените им имена от вносителите на предложенията – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. Кандидатите представят тяхната концепция за дейността на Комисията за финансов надзор – до 20 минути на кандидат. 5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за председател по азбучен ред на собствените им имена – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители, кандидатът отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко. 7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт

V. Избор на председател на Комисията за финансов надзор от Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 7. Когато

Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният председател на Комисията за финансов надзор подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 4, ал. 3, – 7 и ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор по образец съгласно Приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1

Колеги, откривам разискванията по Процедурните правила. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи да участват в разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Гласували

избирателна комисия. Приложение № 2 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Приложение № 3 Госпожо Александрова, заповядайте.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно обсъждане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия На свое заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на членове на Централната избирателна комисия. Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от изтичането на мандата на Централната избирателна комисия, на основание чл. 51, ал. 1 от Изборния кодекс. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Изборния кодекс, Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат Процедурни правила за избор на членове на Централната избирателна комисия.

както и по отношение на срока по чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което беше прието единодушно от народните представители с 10 гласа „за“. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4 с чл. 46, ал. 4 – 9 и чл. 47 от Изборния кодекс, и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, РЕШИ: Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане .и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия:

до народните представители и парламентарните групи в 12-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. 2. Предложенията за членове на Централната избирателна комисия се правят от народни представители, парламентарни групи, както и от партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси, в 14-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация по т. 1, това се отбелязва в него. него. 3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи: - писмено съгласие на кандидата по образец – Приложение № 1 към решението; подробна автобиография; - заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология; удостоверение за юридическа правоспособност, ако висшето образование е по специалност „Право“; - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за за стаж съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3, или ал. 2 от Изборния кодекс; - писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 2 към решението; - декларация по образец, свързана с изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс – Приложение № 3 към решението. Обстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс се установява служебно от администрацията на Народното събрание. II. Публично оповестяване на документите. 1. Предложенията заедно с документите по Раздел I се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуват се името и мотивите на народния представител, направил предложението. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпроси към кандидатите, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на e-mail: Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата. лицата. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на армия. 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на предложените членове на Централната избирателна комисия. комисия. 1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените за членове на Централната избирателна комисия лица, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс. кодекс. 2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути. до 2 минути. 4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия в изложение до 5 минути. 5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на Раздел II, т. 2. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. 6. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути. 7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата. 8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. 9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите. 10. След провеждането на публичната процедура: а) парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в двудневен срок от изслушването, като предлагат и проект за решение; б) парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в срока по буква правят предложения до президента на Републиката за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. кодекс. 11. В случаите по чл. 46, ал. 9 от Изборния кодекс за незаетите места се предлагат лица, участвали в изслушването по този раздел. Когато предложените лица, участвали в изслушването, са по-малко от необходимия брой членове на Централната избирателна комисия, се открива нова процедура за избор за незаетите места. V. Избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. 1. Заседанието на Народното събрание се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати. 2. Комисията по правни въпроси представя доклад от проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението за председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в изложение до 2 минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Народното събрание избира поотделно председателя, заместник-председателите и секретаря на Централната избирателна комисия. 6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите освен ако Народното събрание реши друго. друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. „за“. 8. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. избор. VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраните председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс по образец – приложение № 4 към решението; 2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по

Приложение № 2 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Приложение № 3 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Приложение №4 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни

представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник- председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Приложение № 5 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване.

гости! Опозицията не е в пленарната зала, макар тази процедура неминуемо да е свързана и с реакциите на опозицията, но отсъствието отразява според мен отношението и целта на

Взех думата, за да уведомя колегите за правната уредба на Изборния кодекс – чл. 46 до чл. 50, проблемите, които бяха заложени в тази уредба през 2014 г., тогава, когато се прекрати предсрочно и принудително мандатът на

Тази ЦИК беше формирана с претенцията това да е една постоянно действаща професионална администрация, която да ръководи изборния процес. Пет години след това със съжаление можем да установим, че тази цел не се състоя и не се осъществи. Голяма част от невъзможността да се осъществи това бяха рамките, установени в Закона. Във всеки един елемент на конституирането на Централната избирателна комисия, за съжаление, има противоречия и те имаха абсолютно конюнктурен характер. Така например тази процедура има странната особеност да бъде разделена на две части. Едната част – това е изборът на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, която се осъществява от

…а останалите 14 се назначават, неясно по каква процедура, от президента на републиката. По този повод остро възниква въпросът за публичното изслушване на всички кандидати. Благодарение навремето на реакцията на тогавашния президент Росен Плевнелиев имаме случай, който да послужи като парламентарна практика – преборихме се тогава като опозиция за това, в Народното събрание да се изслушват абсолютно всички кандидати: и тези, които ще бъдат в ръководството и ще бъдат номинирани, и съответно избирани от Народното събрание, и тези, които ще бъдат транзитно назначени с указ на президента на републиката. Хронограмата, ако днес се приемат тези процедурни правила, е следната: на 5 март 2019 г., това е след 12 дни, ще изтече срокът за предложения на българските неправителствени организации, които могат да правят предложения за членове на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи. Следващият срок е 7 март 2019 г., четвъртък, когато изтича 14-дневният срок за предложения, които се правят от народните представители, парламентарните групи, както и партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Уважаеми колеги, в тази процедура, в дебата в Правна комисия решихме да уважим препоръките на неправителствените организации – в конкретния случай Българския институт да обърнем сроковете, тоест да дадем по-дълги срокове за номинация от страна на субектите, които могат да номинират кандидати. Това са народните представители и парламентарните групи. Съответно увеличихме срока от седем на 14 дни. В контекста на този срок са и 12-те дни за всички неправителствени организации, които могат да адресират до нас своите предложения, които, ако бъдат съответно подкрепени, би следвало да бъдат внесени с указанието, че това е предложение на неправителствена организация. Следващият срок, който трябва да съобразяваме, е 15 март 2019 г. Това са седем дни от публикуването на кандидатурите до изслушването им в Комисия. Това са седем дни, в които документите на кандидатите са качени на сайта на Народното събрание в специалния раздел за тази публична процедура, за да могат всички заинтересовани граждани и организации да се запознават с тези книжа и документи.

и коалиции за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, както и за предложения до президента на републиката за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия. И последният срок, последната дата е 20 март 2019 г., сряда, за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, който да се състои тук, в тази зала. Възниква въпросът: при това положение президентът на републиката в какви срокове ще реагира и ще назначи, ще издаде укази за назначаване на останалите 14, номинирани номинирани от парламентарните групи членове? Лично аз изразявам надеждата си това да бъде извършено своевременно. Подчертавам също, че датата 20 март 2019 г. е датата, в която изтича петгодишният мандат на сегашната Централна избирателна комисия, тоест при всички положения въпреки укорите и критиките ние успяхме да съобразим срока на мандата, без значение че Законът предвиждаше възможност тази Комисия да осъществи следващия избор на представители на България в Европейския парламент. Няма да отнемам Вашето внимание за множеството правни проблеми, които са заложени в процедурата. Надявам се и пожелавам и на институциите, и на кандидатите тази процедура да бъде осъществена стриктно, без да се злоупотребява с права, без да се ескалират конфликти и напрежения и без да се използва процедурата като елемент на предизборната кампания. Всички трябва да съобразяваме, че трябва да се избере ЦИК, новият ЦИК да приеме хронограмата на предизборната кампания и действията в предизборния период, и чак тогава да се води политическата агитация и политическото състезание за платформите и програмите, а не предварително, по повод и във връзка с номинацията. Изразявам убеждението си, че ще има кандидати с достатъчно опит, познания на изборния процес и с високи лични, професионални и нравствени качества, които да участват в тази процедура. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики към изказването на господин Кирилов? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Ще подложа на гласуване Проект на решение

подложа на гласуване Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Гласували

Благодаря, уважаема госпожо Председател.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6: „Чл. 6. Националният статистически институт: 1. осигурява общото ръководство и единна методология на подготовката и провеждането на преброяването на територията на Република 2. разработва Програма на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., наричана по-нататък „Програмата на преброяването“; 3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването и организира отпечатването и разпространението му; 4. разработва комуникационна стратегия и провежда национална разяснителна кампания за информиране на населението за целите и задачите на преброяването; 5. организира и провежда обучението на органите на преброяването, контрольорите и преброителите; 6. определя домакинствата, в които се провеждат съпътстващите преброяването извадкови статистически изследвания; 7. събира, обработва, публикува, разпространява и съхранява данните от преброяването; 8. изготвя доклад за изпълнението на дейностите; 9. предоставя на Европейската комисия (Евростат) окончателни, проверени и обобщени данни и свързаните с качеството данни и метаданни.“

Госпожо Председател, дами и господа! На първо четене имах възможността да кажа моите съображения към преброяването от 2011 г. Смятам, че точно в този текст са важните неща, за да направим правилните изводи от предното преброяване, когато, както са и международните изисквания, посочването на етнос, религиозна принадлежност не са задължителни.

и тогава, а и сега е: самата технология и програмата за преброяване на населението наистина да бъдат направени така по електронен път, включително и по домовете на хората – графите, които не са задължителни, човек да ги прочете и да отбележи, че не желае да посочи, а не да ги пропусне като нещо, което няма нужда да попълва. За нас това наистина е важно, за да има обективна статистическа информация, а не да живеем в заблуда, не да изкривяваме данните. Да, вярно е – международните изисквания за религиозната принадлежност, етнос и други неща не са задължителни. Хората, за да не се чувстват дискриминирани, може да не ги посочват – това е тяхно право, но ние сме длъжни все пак да направим възможното да получим

етническата и религиозната принадлежност. Другото, което исках да допълня. С оглед на това, че водим дебати последните години и за електронното гласуване, а има електронно преброяване, много е важно да бъдат предприети мерки за защита на електронното преброяване – да няма възможност за хакерски атаки, да няма възможност от подмяна на резултати.

това какво са декларирали хората. Третият аспект, на който исках да наблегна, са самите преброители. Много е важно самите преброители, които участват в преброяването, да бъдат подготвени хора – хора образовани, хора, които стриктно ще изпълнят своето задължение. Има достатъчно време – близо две години, до следващото преброяване. Тези хора трябва да започнат по-рано да се подготвят, ако трябва дори да се отпуснат по-високи възнаграждения, повече средства за тях, но не да го направят фиктивно и да минат по домовете на хората, а да изпълнят своето задължение. Тук ролята е не само на НСИ, тук ролята е и на общините – да препоръчат не партийните си другари, които да ги уредят за някаква работа, а наистина да намерят образовани хора, които ще изпълнят това задължение към държавата.

Няма. Има ли други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя в редакция на Комисията за чл. 6. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Чл. 7. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател, заместник-председател, секретар и не повече от 20 членове. членове. (2) В състава на ЦКП влизат представители на: 1. Националния статистически институт; 2. държавни органи и ведомства, които създават и поддържат регистри или бази данни, съдържащи информация за обектите на преброяването;

НСИ. (4) Централната комисия по преброяването се назначава от министър-председателя по предложение на председателя на НСИ, като в заповедта за назначаването се определя срокът на действие на комисията. (5) Централната комисия по преброяването: 1. обсъжда и приема Програмата на преброяването и всички документи, свързани с организацията, подготовката и провеждането на преброяването; 2. координира действията на държавните органи и ведомства, които са отговорни за провеждането на преброяването сред определени категории от населението; 3. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите; 4. създава временни преброителни пунктове в случай на обоснована необходимост в периода по чл. 3, ал. 2; 5. приема докладите на областните преброителни комисии за резултатите от проведеното преброяване;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Чл. 10. (1) Във всяка община се създава временна общинска преброителна комисия в състав – председател, секретар и не повече от 7 членове. В градовете с райони се създава общинска преброителна комисия за всеки район. (2) В състава на общинската преброителна комисия влизат: 1. двама представители на общинската администрация; 2. най-малко един представител на кметствата; 3. представител на НСИ. НСИ. (3) Представителите на общинската администрация и кметствата се определят от кмета на общината или на района, а представителите на НСИ – от директора на ТСБ. (4) Общинската преброителна комисия се председателства от секретаря на общината или на района. района. (5) Секретар на общинската преброителна комисия е представител на НСИ по предложение на съответния директор на ТСБ. Общинската преброителна комисия се назначава със заповед на председателя на НСИ по предложение на кмета на общината или на района не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. В заповедта за назначаване се определя срокът на действие на комисията. (7) Общинската преброителна комисия: 1. организира подготовката и провеждането на преброяването в общината или района в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на областната преброителна преброителна комисия; 2. организира и провежда набирането на контрольори и преброители; 3. организира съвместно с ТСБ обучението на контрольорите и преброителите, както и на лицата, ангажирани с предварителния обход; обход; 4. информира областната преброителна комисия за подготовката и провеждането на преброяването в общината; 5. координира дейностите по използването на необходимите за преброяването данни от регистри и други бази данни;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Чл. 12. (1) Единици на наблюдение при преброяването са следните лица: 1. българските граждани, които живеят обичайно в Република България, независимо от това дали към критичния момент на преброяването се намират на територията на населеното място, в което живеят обичайно, или на територията на друго населено място в Република България 2. българските граждани, които живеят обичайно в Република България, но към критичния момент на преброяването пребивават извън нея по поръчение на българската държава, на нейните органи и организации, както и членовете на техните семейства, които ги придружават; 3. гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, които живеят обичайно в Република България към критичния момент на преброяването; 4. чужденците, получили разрешение за пребиваване

5. лицата, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците преди критичния момент на преброяването; 6. българските граждани, които живеят обичайно извън Република България, но към критичния момент на преброяването временно пребивават на нейната територия; 7. чужденците, получили разрешение за пребиваване съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България преди критичния момент на преброяването, както и лицата без гражданство; 8. лицата, за които е открито производство за предоставяне на закрила по Закона за убежището и бежанците към критичния момент на преброяването. (2) Обичайно пребиваващото население на Република България се състои от преброените лица по ал. 1, т.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: „Чл. 17. (1) За лицата се събират следните данни:

както и чужденците, получили статут на бежанец и хуманитарен статут съгласно Закона за убежището и бежанците; 3. личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците, получили разрешение за пребиваване по чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република 4. личен номер (ЛН) на гражданин на Европейския съюз; 5. дата на раждане; 6. пол; 7. връзки между членовете на домакинството и семейството; 8. постоянен адрес и настоящ адрес; 9. гражданство; 10. статут на пребиваване; 11. държава и място на раждане; 12. семейно положение; 13. брой живородени деца; 14. степен на завършено образование; 15. грамотност; 16. участие в образование; 17. етническа група; 18. вероизповедание; 19. майчин език; 20. трудов статус – икономически активен или неактивен; 21. професия и/или длъжност; 22. име на предприятието или на организацията и икономическа дейност на юридическата единица; 23. местоположение на работното място или на учебното заведение; 24. вид на транспорта, използван за пътуване до работното място или до учебното заведение; 25. вътрешна и външна миграция на лицата; 26. степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. (2) За лицата по чл. 12, ал. 1, т. 6 – 8 се събират данните по т. 1 – 6, 8 и 9. 8 и 9. (3) Въпросите относно данните по ал. 1 се съдържат в преброителната карта за домакинствата и лицата в тях. (4) За домакинствата се събира информация за брой лица и временно присъстващи лица.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Има ли изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Чл. 18. (1) За жилищните сгради се събират следните данни:

9. наличие на други обекти в сградата, които се ползват за нежилищни цели; 10. достъпност на сградата. (2) Въпросите относно данните по ал. 1 се съдържат в преброителната карта за жилищна сграда.

четвърта – Източници на данни“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.

пета – Подготовка и провеждане на преброяването“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета. „Раздел I – Подготовка на преброяването“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава пета, както и за наименованието на Раздел І. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Чл. 22. (1) Националният статистически институт организира, координира, провежда и контролира предварителен обход за събиране за събиране и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставянето на преброителните списъци. (2) Предварителният обход се провежда не по-късно от 4 месеца преди критичния момент на преброяването. (3) Общинските преброителни комисии участват в подготовката и провеждането на предварителния обход на територията на съответната община. община. (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър съдейства за изпълнението на дейностите по предварителния обход, като предоставя на НСИ актуални пространствени данни и метаданни за тях от кадастралната карта и кадастралните регистри за целите на районирането и геореферирането на адресите. (5) Министерството на земеделието, храните и горите съдейства за изпълнението на дейностите по предварителния обход,

Изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя за чл. 26 и чл. 27.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: „Чл. 31. (1) Регионалните структури на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на контрольорите и преброителите при изпълнение на техните задължения. (2) Съдействие оказват и управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и физическите или юридическите лица, на които са възложени правомощия на управителен съвет

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. (1) Данните по чл. 17, ал. 1 и 4 се предоставят от преброяваните лица. лица. (2) Изключение се прави само за: 1. малолетни и непълнолетни членове на домакинството; 2. поставени под запрещение; 3. тежко болни лица; 4. военнослужещи, участващи в международни операции и мисии извън територията на Република 5. временно отсъстващи лица. (3) За лицата по ал. 2 данните се предоставят от главата на домакинството или от друг негов пълнолетен член, от попечителя или настойника.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 43 с предложената от Комисията редакционна поправка. Гласували

девета – Административнонаказателни разпоредби“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47: „Чл. 47. Лице, което откаже да предостави на преброител данните по чл. 17 – 19, се наказва с глоба в размер 160 лв.“

САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. (1) От началото на предварителния обход до приключването на преброяването с преброители се забранява извършването на административно-териториални и териториални промени. (2) За периода по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпраща ежедневно на НСИ информация за настъпилите промени в класификатора на локализационните единици.“